idemo dalje. Dajem reč Borku Stefanoviću, povreda Poslovnika. **Borko Stefanović** Hvala gospodine predsedavajući, član 106, član 107. ste prekršili i pokušaću da iskoristim ovo kratko vreme da vama kao predsedavajućem i uglednom profesoru Univerziteta pomognem.Dakle, gospodine Radenoviću, ne možete dozvoliti poslanicima većine zato što vam se to dopada da govore duže od dva minuta, bez bilo kakve osnove. Ne možete ignorisati po Poslovniku povrede Poslovnika ili replike, čak. Prosto ne možete to raditi. Ako pričate o nekoj slici, slika koju ste stvorili je takva

a ne ono što se vama dopada ili vam se ne dopada.Ono što se ne dopada nikome ko je normalan u ovoj zemlji, a što ste vi dozvolili kršeći član 107, jeste da su kolege iz većine nekoliko puta, nekoliko puta, od gospodina Jovanova, gospođe Brnabić i ostalih, spominjali fašizam, za nas nacizam i spominjali građanski rat.

i kao čoveku i kao naučniku i kao osobi zbog koje naša država i svi građani treba da budu ponosni na vas zbog opozicije koja je poštuje ni vaše godine, ni vaše znanje, ni vaše zvanje.Reklamiram član 108. Kaže naš mudri narod da nije bitno šta se kaže, već je bitno ko kaže.Mi smo sada slušali pridike od čoveka koji je priželjkivao ukrajinski scenario u Srbiji. Mi smo sada slušali pridike od čoveka koji je promenio ime zbog politike, koji je promenom imena pljunuo na svog oca, majku, crkvu, porodicu i kuma koji mu je to ime dao. Šta možemo očekivati od njega?Mi govorimo i slušamo čoveka koji je kao predsednik Odbora za spoljnu politiku Skupštine Republike Srbije, građana ove države, govorio sve najgore o Republici Srbiji, o njenim građanima i u Nemačkoj i u Francuskoj i u SAD. Tužakao je i govorio sve najgore i o predsedniku Republike i o svim građanima.Nije problem što je on to govorio, on ima, možda, podršku tamo, ali je njegov i njihov problem što nemaju podršku u Nišu, Surdulici, Svrljigu, Gadžinom Hanu, Smederevskoj Palanci i nikada je neće imati zato što su pokrali ovu državu, zato što su 500.000 naših građana ostavili bez posla.To govori čovek koji je izdržavano lice prvo od svoje supruge, a onda i od Dragana Đilasa kome nije završio posao da se Srbiji uvedu sankcije, kako su priželjkivali i on nikako da napreduje. Prvo je nosio torbu Vuku Jeremiću, sada nosi torbu Draganu Đilasu. Pa, ajde, čoveče, imaš 50 godina, avanzuj malo, edukuj se, napreduj.Hvala.

Drago mi je da na prilično sličan način gledamo na stvari i na političku situaciju u kojoj se nalazimo.Takođe mi je drago da ste istakli neke stvari koje su vrlo važne za momenat u kome se nalazi naše društvo i naša država.Dakle, da, postoji pokušaj pravljenja nestabilnosti od strane dela opozicije i njima naklonjenih medija da na jedan, rekao bih, krajnje jasan način izazovu reakciju ove naše druge strane i pošto vidim da su njihovi mediji već krenuli i potpuno pogrešno predstavljanje onoga što sam rekao ovde u Skupštini… Oni su, dakle, namerno, kao i uvek što rade, dakle to je već postala praksa, izvukli neke delove koji im se sviđaju i od toga pravili neku vest.Ja sam rekao, da, tačno je i to tvrdim, to zaista tvrdim, da su ovo ljudi koji se koriste neonacističkim metodama, odnosno nacističkim metodama, da kao što su nacisti obeležavali jevrejske stanove, kuće, lokale, danas oni to počinju da rade sa stanovima u kojima žive ljudi iz SNS i to je juče bio slučaj u Kikindi i ja se nadam da ćemo doći, šta više siguran sam da je za ovo društvo neophodno da dođemo do učinilaca tog dela.S

smireni, pribrani, da vodimo računa o našoj Srbiji, jer njima do Srbije nije stalo uopšte. Njih baš briga da li će Srbija da ode u građanski rat ili neće. Oni u tome vide svoju neku šansu. Mi moramo da vodimo računa o tome, jer ako mi to ne budemo radili onda neće niko. Zato je važno da se na te stvari ukaže.Važno je da se ukaže na to da su spremni da rade u tom pravcu i to su radili i u prošlom sazivu.Dakle, sazivu.Dakle, ja sam ovde sa istog mesta govorio o tome da njihovi mediji spremaju teren za građanski rat i to svakodnevno rade, jer kada vi imate esenciju nacističke politike, a to je da postoje građani prvog i drugog reda, da postoje oni kojima je sve dozvoljeno i oni koji će da pate zbog onoga što je njima dozvoljeno, onda nema dalje, jer vi ćete u jednom trenutku morati da počnete da se braniti i tu je problem koji zaista može da eskalira. Ja se nadam da neće.Za sada ne eskalira samo zahvaljujući našoj pribranosti i isključivo samo zbog toga, jer 700 hiljada članova SNS nije krenulo u građansko hapšenje nikoga, a bilo bi zaista zanimljivo da se vidi kako bi se oni ponašali kada bi se njima to desilo, da li bi pravili video-klipove od toga i da li bi se tome kliberili i smejali.Znate, kada su napadnute novinarke „Pinka“, njihovi mediji su objavljivali – novinarke „Pinka“ udarene u glavu. To je bila vest. Ako neko popreko pogleda u holu novinare njihove, to je strašno, to je napad na slobodu medija, to je napad na novinarstvo itd.Naravno da niko ne treba ni na kakav neprimeren način da se odnosi prema medijima, ali moramo postaviti standard šta je to što je prihvatljivo, šta je to što nije prihvatljivo. Ono što je prihvatljivo, prihvatljivo je svima. Ono što nije prihvatljivo, nije prihvatljivo nikome, a ne može da bude ono što je prihvatljivo njima to je bogu ugodno, a mi ne smemo s druge strane ništa, samo da ćutimo i da čekamo kada će da nas izvode dvoje po dvoje itd. Posle građanskog hapšenja ide građansko vešanje. To je naredna faza.Nekoliko puta sam govorio o tome i tvrdim i dalje da se koriste nacističkim metodama. Vidim da im to mnogo smeta. Promenite metode. Nemojte se koristiti tim metodama, pa neću o tome govoriti. Dakle, to je ono što je najbitnije.Pošto neko dobacuje vezano za

Dakle, za deset godina vlasti vaše žute lopovske upisan je 145.331 birač u birački spisak grada Beograda.

Sedi poslanik tamo koji je na pretprošlim izborima glasao u svom rodnom gradu, a na ovim izborima glasao u Beogradu. Eno vam ga tamo fantom. Obratite se fantomu u svojim redovima. A to može? To To je dozvoljeno, jel tako, zato što je vaš, jer vama je sve dozvoljeno?Ko sme da se doseli u Beograd, to će oni da odluče. Dođeš u Beograd, pa ako ti da njihova bulumenta ausvajs, može u Beograd, a ako ne, nema u Beograd, sedi kući, nisi za Beograd – mi smo odlučili da nisi za Beograd. E to je njihova politika.To vam je, gospodine Starčeviću, nacizam. To je nacizam. Još samo da počnu da prave getoe za ljude koji podržavaju vlast i onda smo sve prošli i onda smo prešli igricu, što kažu mladi.Još jednom kažem, drago mi je i hvala vam na podršci. Mislim da je važno da u narednom periodu sve ove stvari koje ste rekli zaista i realizujemo u praksi. Mi smo imali strahovitu situaciju u prethodnom periodu, prethodnom mandatu, izvinjavam se, i verujem da će predsednica Skupštine o tome posebno voditi računa, a to je da pojedini odbori Narodne skupštine Republike Srbije, prilično osetljivi odbori,

je mogao da utiče na situaciju za našu državu i da pravi posledice kada je naša država u pitanju. Na sreću, nije. Ali, to, jednostavno, više ne smemo dozvoliti. Jednostavno, ne sme se dozvoliti nekome da vodi ličnu politiku, prema sopstvenim afinitetima, suprotnu politici koju je ova zemlja definisala. Naravno, različite stranke imaju različite programe, različite stranke imaju različite ideje i apsolutno je prihvatljivo i normalno da ljudi ističu te svoje ideje, ali ne možete u ime odbora skupštinskog voditi sopstvenu politiku koja nema podršku čak ni tog odbora, a kamoli cele Skupštine. Dakle, to je ono na čemu moramo da radimo i verujem da će do toga da dođe.Na kraju, samo da kažem da u narednom periodu zaista očekujem da Narodna skupština, i to još jednom podvlačim, bude mesto na kome ćemo moći da razgovaramo, bez obzira na ovo sve, ima veliki broj novih poslanika, prvi put im je ovde, pa je normalno da malo viču i dobacuju, ponese atmosfera, ponesu emocije, sve je to u redu. Podnećemo i to. Ali, ono što mene ohrabruje u celoj priči, još jednom ću to ponoviti, jer oni ni to nisu čuli, pa njihovi mediji kažu umesto o Ani Brnabić, pričao sam o nečemu drugom, a rekao sam i tada i evo, ponavljam još jednom, na sve uvrede koje su sipali danima od kada su saznali da će Ana Brnabić biti kandidat za predsednicu Skupštine, Ana Brnabić je odgovorila da želi da razgovara sa opozicijom, da želi da nađe način kako ćemo da razgovaramo. To je jako važna stvar i to je nešto što zaista daje nadu da će i ova sala izgledati drugačije, da će se drugačije razgovarati, da ćemo konačno imati prilike da čujemo neku politiku sa druge strane. Voleo bih da pričamo o politici, voleo bih da pričamo o politikama, voleo bih da čujemo nešto što je politika. Nažalost, mi to nismo čuli dve godine protekle, a i danas je krenulo tako da se to neće čuti.Dakle, jedini predstavnik opozicije koji je dobio reč da govori u ime svoje poslaničke grupe, reč nije rekao o politici, nikakvoj, mahao nekakvim papirima, skakutao okolo i to je bilo to, i to mu je bilo to. Dakle, jedini predstavnik opozicije koji je mogao da iznese nekakvu politiku, iskoristio je priliku da maše papirima i da kaže da će on da zabrani da se nešto gradi, kao što je branio i sve ostalo. To je jako važna stvar koja mora da se podvuče, da građani, prosto, nemaju nikakvu dvojbu kada je to u pitanju.Dakle, to su ljudi, pričali smo o ovome, branili Novom Sadu da dobije most, jer su oni procenili da taj most ne treba da postoji. To su ljudi koji su ovde prvog dana kako je postavljena ova ograda oko Trga Nikole Pašića, došli da ruše tu ogradu, da nam kažu da ne može da se radi rekonstrukcija Trga Nikole Pašića. Sada kažu nešto treće ne može da se radi. Ništa ne može da se radi ako se oni pitaju. Može samo eventualno, ako bi mogli oni da dobiju neku mini hidrocentralu, e, to bi moglo. To bi moglo. Znači, jedna mini hidrocentrala, ako može za mene i mog druga, zaližete se ovako, gospodine, to vam je način kako morate da tražite hidrocentralu od predsednika Vučića. Dakle, pustite malo kosu, pa se zaližete, obučete plavu majicu, stavite naočare, i onda napadnete Vučića dok ide ulicom, i kažete mu ovako: „Predsedniče, može jedan moj drug i ja imamo strašan projekat da vi to podržite da mi dobijemo mini centralu“. E, onda pišete ministarstvu, posle kada vas uhvate, vi se dosetite, kažete - nisam ja to tražio za sebe, nego sam ja to ispitivao da li oni hoće nekom da daju, pa da ja tamo dođem da ih sprečim da grade. Ali, pošto ovi u ministarstvu, valjda bili nedovoljno ažurni, nisu mu ni odgovarali,

propije se, haos pravi, skakuće po sali, maše papirima, ne zna šta priča. Nema tu, to je prosto jedna potpuna propast.Nemojte propast.Nemojte vikati - vreme, piše vam u Poslovniku, predlagač nema određeno vreme. Mogu da pričam do ujutru. Tako da, slobodno možete da prestanete da vičete, nema potrebe. A dnevni red je ovo o čemu i vi pričate. Dakle, ako niste vikali - dnevni red kad su urlali o tome kako će ne znam ko da gradi ne znam šta u Beogradu, onda slušajte i odgovor na to. Morate da se naučite da svaka akcija ima reakciju.U svakom slučaju, ono što je bitno

na jedan pristojan način odgovaramo na ove njihove upadice, pokušaje manipulacije, uvrede i sve ostalo i da tu granicu trpeljivosti pomerimo toliko da ne napravimo sami neki problem sopstvenoj državi, jer ponovo kažem, ukoliko se sve prepusti njima, ova zemlja tone ponovo u haos i to jednostavno ne smemo da dozvolimo zbog svih ovih iskušenja o kojima ste i sami govorili.Još jednom, hvala na podršci i cenićemo to.

svaka poslanička grupa bira način kako misli da iskazuje svoje stavove u Narodnoj skupštini. Ja ću pokušati da veoma kratko govorim o kandidatkinji za predsednicu Narodne skupštine i da odmah kažem da će poslanička grupa SVM podržati izbor gospođe Ane Brnabić za predsednicu Narodne skupštine.Ona osoba koja može da bude osoba koja može da bude predsednik Vlade, i to uspešno i to na način da ima najviše mandata i najduže vreme provedeno na funkciji predsednika Vlade u istoriji Srbije, a to je Ana Brnabić, ta osoba može da bude, pretpostavljamo, uspešna i kao predsednica Narodne skupštine. Doduše, Narodna skupština je drugačiji organ. To je predstavničko telo građana, gde su prisutni svi predstavnici građana, svi oni koji su zahvaljujući onima koji su nosioci suvereniteta dobili poslaničke mandate, ali verovatno je teže biti predsednik Vlade nego predsednik Narodne skupštine. Mi vama možemo da ponudimo svu pomoć i saradnju na ovoj novoj funkciji na kojoj ćete biti, siguran sam, izabrani veoma, veoma brzo.Ono što nas motiviše, to je da ste vi uspešno vodili Vladu Republike Srbije u nekoliko mandata od 2017. godine,

Vi ste bili predsednik Vlade kada smo završili obilaznicu oko Subotice „Ipsilon krak“. Vi ste bili predsednik Vlade kada smo završili Akva park na Paliću. Vi ste bili predsednik kada smo se približili, sada je već zaista pitanje dana i nedelja kada će se završiti rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Vi ste bili predsednik Vlade kada su se realizovali projekti u svim opštinama i gradovima gde Mađari tradicionalno i u većem broju žive u Republici Srbiji. uvek ste bili otvoreni za realizaciju svih onih projekata koji su predviđeni od 2014. godine

članova Vlade, ima i predsednik Republike Aleksandar Vučić, pošto je on bio potpisnik svih tih koalicionih sporazuma i 2014. i 2016. i 2020. 2022. godine, ali siguran sam da ćete vi svemu tome i u budućnosti doprineti sa ovog mesta, sa mesta predsednika Narodne skupštine, kao što ste doprineli i sa mesta predsednika Vlade ili predsednice Vlade Republike Srbije.Veoma nas ohrabruje što ste imali hrabrosti da odmah kažete da želite da pružite ruku opoziciji i da želite da vodite dijalog sa opozicijom. To je jako bitno i jako značajno za nekoga ko je prvi među jednakima tu u Narodnoj skupštini. Ja se samo mogu iskreno nadati, ne mogu da kažem da sam optimista, ali mogu da se nadam da će ta vaša ispružena ruka biti prihvaćena i da ćemo zajedničkim snagama uspeti da se izborimo za atmosferu u ovom domu koja priliči i parlamentu i građanima Srbije i da ćemo veoma brzo moći da se bavimo sa onim pitanjima sa onim pitanjima čije rešavanje od nas građani Republike Srbije očekuju.Veoma se nadam da ćemo mi u roku od nekoliko dana izabrati vas za predsednicu Narodne skupštine, da ćemo izabrati potpredsednike Narodne skupštine i članove skupštinskih odbora i delegacija i da ćemo veoma brzo imati i sledeću sednicu gde ćemo izmeniti Zakon o ministarstvima. Pretpostavljam da će se menjati taj zakon, obično se menja u svakom sazivu, što je sasvim prirodno, i da ćemo veoma brzo imati na dnevnom redu i izbor Vlade Republike Srbije, jer ima puno toga da se uradi. Jako puno vremena smo izgubili zahvaljujući izbornoj kampanji i sprovođenju izbora, ali izmerili smo legitimitet svakog političkog činioca u Republici Srbiji i sada je vreme da radimo.Pošto je ovo moje prvo obraćanje u ovom sazivu Narodne skupštine, želeo bih da iskoristim priliku da se zahvalim građanima koji su

poslaničku grupu, koji su omogućili da povećamo i broj mandata i broj glasova u izuzetno teškim okolnostima, jer smo mi dva dana pre raspisivanja izbora izgubili lidera i predsednika stranke. To se nikome u istoriji Srbije nije desilo. U takvim okolnostima smo morali da učestvujemo u izbornoj utakmici i želim da se zahvalim građanima koji su prepoznali našu staloženost, smirenost, realnost, naš izborni program i koji su nas podržali, zahvaljujući čijim glasovima smo tu ponovo u Narodnoj skupštini i čije interese želimo da zastupamo u ovom mandatu.Ja ću sutra u Subotici imati za gosta lidere Srba iz Mađarske. Mislim da je to izuzetno bitno i značajno i mi ćemo kao politička stranka, kao SVM, i u budućnosti raditi ne samo na ostvarenju interesa vojvođanskih Mađara, nego i svih građana Republike Srbije, kao i Srba u Mađarskoj. Želimo da budemo činilac stabilnosti i nadam se da ćemo imati stabilne političke prilike i da ćemo u ovoj Narodnoj skupštini, u ovom sazivu, moći da se okrenemo poboljšanju i politički uslova i ekonomskih uslova i infrastrukturnim projektima i da će biti prilike da će sa obe strane ove sale sve kolege narodni poslanici omogućiti ovaj parlament da radi.Na samom kraju želim da kažem da smo mi ponovo kandidovali gospođu Elviru Kovač za potpredsednicu Narodne skupštine. Mislim da ćete u njoj imati dobru koleginicu u vođenju sednica Narodne skupštine, a kao što ste i do sada u svojstvu predsednice Vlade mogli da računate na poslaničku grupu SVM, pa eto mogu da vam obećam i u budućnosti kada ćete sedeti na tom mesto gde profesor sedi, a kome se zahvaljujem što, kao najcitiranijem naučniku u Srbiji, vodi ove sednice i snalazi se veoma dobro. Ovo je neki drugi žanr, ali profesor se snalazi i u ovim vodama.Hvala lepo i unapred vam želim puno uspeha kao predsednici Narodne skupštine. Hvala. Zahvaljujem se poslaniku na lepim rečima i na sadržajnom govoru. Znate šta, kada je neko u sredini osme decenije, dođu ti trenuci osećaja radosti. Posle ovakve priče i diskusije malo sam ponosan i osećaću se mnogo bolje.

određene detalje koji su im se učinili veoma važnim. Smatram da je ovo zaista veoma važan detalj, a to je ta pružena ruka za saradnju sa opozicijom od strane Ane Brnabić. Mislim da u situaciji u kojoj se država nalazi to zaista predstavlja jedan vrlo, vrlo važan momenat, pre svega svest o tome da nam je bitno da razgovaramo, ali sa druge strane i činjenicu da neko ko je lično vređan i napadan na najbrutalniji način može da prevaziđe to što nije lako, želim to da podvučem, dakle, da prevaziđe taj lični osećaj i pruži ruku onima koji zapravo brutalno vređaju i kao odgovor, faktički, na sve te uvrede koje su se danima nizale.Mislim da je to izuzetno važna poruka i ja se nadam, a na nama je da zajednički pokušamo da o tome asistiramo koliko smo u mogućnosti da do takvih razgovora zaista dođe, da pokušamo da u Skupštini napravimo jednu drugačiju da u Skupštini napravimo jednu drugačiju atmosferu. Neće to biti lako, plašim se kao i vi da će ta ruka ostati u vazduhu i to se ovih prvih dana već vidi, ali nažalost ne možemo uticati i na taj deo.Isto deo.Isto tako, želim da kažem da smo u prošlom sazivu videli da jednostavno jedan broj ljudi nije uspeo da napravi razliku, i to ne govorim bez bilo kakve želje da bilo koga povredim, uvredim ili bilo šta drugo, ali to je prosto evidentno, i to ćete primetiti i vi kao neko ko je dugo godina u Skupštini, razliku između institucionalnog rada, rada u instituciji i političkog delovanja van institucija. Jednostavno su u Skupštinu uneli nešto što nije svojstveno Skupštini. O tome smo svedočili sve vreme. Tome smo svedočili, nažalost, i danas i na prethodnoj sednici, a nadam se da ćemo uspeti da to prevaziđemo u narednom periodu.Da li je bilo i sa naše strane asistiranja u takvom ponašanju? Da, bilo je, govorim u lično ime, apsolutno sam toga svestan i na kraju prošlog mandata sam rekao da je neke stvari, mislio sam, bitno da uradim, misleći da je takav odgovor adekvatan. Danas više tako ne mislim, pošto sam video da to nikakvog smisla nema, da su oni ostali isti, da nisu razumeli tu vrstu komunikacije, da postoje ljudi kojima zapravo ne vredi govoriti uopšte. Treba ih pustiti da se ponašaju kako hoće, na diku, korist sebe, svoje stranke, kako god, a mi da radimo ono što nam je posao. Na neke stvari prosto morate da odgovarate, a neke stvari u buduće, zaista, i sam mislim da propuštam, prosto ne želim više da se na taj način obraćam i ulazim u takvu vrstu diskusije, i to će biti tako ukoliko budem bio na ovoj poziciji u narednom periodu.Na kraju, ostaje jedna tema koja za mene ima jedan lični ima jedan lični deo, lični osećaj, a tiče se detalja koji ste izneli da ste jedina stranka koja je ostala bez predsednika u toku kampanje. Mađarsko-srpski odnosi danas su takvi zahvaljujući, u velikoj meri, Ištvanu Pastoru i to neko zna, neko ne zna, nečemu sam i sam bio svedok, kao poslanik u Skupštini Vojvodine, nečemu nisam. Naravno, to se posle nadograđivali predsednik Vučić i premijer Orban i napravili najbolje moguće odnose između Srbije i Mađarske u istoriji te dve zemlje, rekao bih, ali na nama je da se zaista sećamo ovog velikog čoveka, velikog i mudrog političara od koga sam imao prilike mnogo mudrih stvari da naučim, jer je zaista dao ogroman doprinos razvoju tih odnosa i generalno je učinio mnoge dobre stvari za Srbiju kao državu, za Srbiju kao takvu. I mnogi bi na političkoj sceni mogli da se ugledaju, jer je pravio razliku između toga šta je ono što je državni interes, a šta je ono što je nešto drugo i žao mi je što je veliki gubitak za kompletnu političku scenu, ali i za našu zemlju što smo ostali bez Ištvana Pastora.U svakom slučaju, hvala vam još jednom na podršci i nadam se da ćemo u budućnosti uspeti da realizujemo sve ovo o čemu ste govorili. Hvala.

Već smo i ranije davali njoj podršku kao kandidatu za predsednika Vlade i to smo učinili i sada.Izuzetno smo zadovoljni kako je vodila Vladu Srbije u tri mandata. Postigla je odlične rezultate. Podsetiću samo na neke, a to je, sećam se prvog Ekspozea 2017. godine kada je istakla da je digitalizacija jedan od ciljeva koje treba realizovati u budućim godinama, u godinama koje dolaze i svima je to delovalo kao miljama daleko, a evo dočekali smo danas da je taj proces uspešno završen, da imamo jednu e-upravu koja efikasno radi i da je to urađeno na zadovoljstvo i na korist svih građana Srbije.Smatramo da gospođa Brnabić ima dovoljno i znanja i iskustva da na najbolji mogući način organizuje rad parlamenta, da će na najbolji način predstavljati Skupštinu i u zemlji i u inostranstvu.Kada je pre desetak dana kandidovana za ovo mesto, dala je jedan intervju u medijima i želim da istaknem dve važne tačke, dva dela tog intervjua. Prvo su već pominjali moji prethodnici, a to je da je rekla da će fokus biti na dijalogu u Narodnoj skupštini među političkim partijama. Ona je dugo u politici i veoma dobro poznaje kakvo je naše političko podneblje. Veoma dobro zna specifičnosti našeg političkog života i to će u mnogome koristiti kada bude donosila odluke sa mesta predsednika Skupštine.Imala je, kažem, našu podršku i kada je bila izabrana i za ministra 2016. godine i tri puta za premijera Vlade. Mogu i sam da posvedočim jer sam za sve te godine i ja poslanik da je Ana Brnabić dokaz šta znači posvećenost u radu. Bila je ovde kao premijer u Skupštini često, nekada od jutra do mraka sa narodnim poslanicima, pažljivo saslušala svakoga, odgovarala na svako postavljeno pitanje i ne sumnjam da će istu vrstu posvećenosti imati i na mestu predsednika Skupštine, sada naravno u jednoj drugoj ulozi, u ulozi kontrolora rada Vlade.Uvek želim da istaknem da je predsednik Narodne skupštine narodni poslanik, prvi među jednakima i bar za toliko je njegova odgovornost veća, ako ne i više u odnosu na ostale narodne poslanike. Od načina kako se predlaže dnevni red, sazivanja sednice, od dinamike rada u mnogome zavisi i koliko će kvalitetno raditi ovaj saziv Parlamenta.Pred svima nama su veliki izazovi, očigledno u ovim vremenima. Pred predsednikom Skupštine je kompleksan posao i njen posao neće podrazumevati samo ovo što sam prethodno nabrojao, već i usmeravanje i koordinaciju rada odbora i parlamentarnih delegacija i upravo je to ona druga tačka koju sam želeo da izdvojim iz njenog intervjua kada je rekla da će dati značaj radu parlamentarnih delegacija, odnosno parlamentarne diplomatije.U vremenu kada se već dve godine vodi rat u Evropi, kada bukti sukob u pojasu Gaze, spoljnopolitičke aktivnosti su od posebnog značaja u takvom jednom ambijentu veoma složenih i veoma osetljivih međunarodnih okolnosti. Takve međunarodne okolnosti zahtevaju mudru politiku.Mi kao država treba najpre da budemo oprezni da ne ugrozimo sopstveni nacionalni interes. Treba da vodimo računa i da iskoristimo svaki prostor i svaku šansu koja nam se ukaže da se što bolje pozicioniramo u međunarodnim organizacijama i u tome leži značaj parlamentarne diplomatije, sada više nego ikada, čini mi se. A podsetiću da su članovi parlamentarnih delegacija i poslanici vlasti i opozicije, različitih političkih partija i nekada svesno ili nesvesno svi oni pored interesa države zastupaju i interese svojih političkih partija.Zato je zadatak pred budućom predsednicom parlamenta, ni malo lak, da koordinira rad delegacija da bi smo svi jedinstveno nastupali u međunarodnim organizacijama i ne sumnjam da će i taj deo posla obaviti odlično jer odlično poznaje međunarodne političke prilike jer dolazi sa mesta premijera.Evo, i danas se pokazalo i godinama unazad i decenijama unazad se pokazuje da je slaba tačka našeg parlamenta upravo ponašanje i rečnik u Narodnoj skupštini. Samo da se setimo kako je počela današnja sednica. Samo da se setimo prvog govora. Evo, predlagač, kolega Jovanov je govorio 30 minuta, možda malo više. Nije bilo deset sekundi u tih 30 minuta da neko nešto nije dobacio.Mi moramo da budemo svesni da onako kako se mi budemo ponašali, da ćemo samo olakšati ili otežati rad budućem predsedniku Skupštine. Ako želimo jednu novu političku kulturu u parlamentarnom životu, ako želimo da uvedemo dostojanstvo u Narodnu skupštinu, onda svako u skladu sa tim mora i da se ponaša. Kako se budu ponašali poslanici, tako će izgledati parlament. Uvek kažem, neka svako pre nego što uđe u Skupštinu ispred vrata ostavi teške i nepristojne reči, a u ovaj dom a u ovaj dom neka svako unese međusobno uvažavanje, neka unese prikladan rečnik i ideje kojim ćemo unaprediti zakonska rešenja.Bilo je mnogo tenzije u prethodnom periodu u Skupštini. Svi zajedno moramo da radimo da bi smo spustili te tenzije. Zato i ohrabruje poruka i signal koji je poslala gospođa Brnabić da želi da se okrene dijalogu. Poštovanje je ključna reč i svako treba da pođe od sebe.Mi ovde predstavljamo najpre sebe. Mi pokazujemo svoju kulturu, svoje lice i ono što je najvažnije predstavljamo građane Srbije koji glasaju za nas. Mi moramo da negujemo minimum međusobnog uvažavanja, da stvorimo jedan normalan ambijent, jednu zdravu atmosferu gde ćemo svi zajedno raditi na jedan kvalitetan način da bi smo unapredili životni standard građana Srbije.Normalno je da svaka politička partija ima svoj program, da ima svoje stavove, da ima različite vrednosti i po tome treba da se razlikujemo, po tome svaka politička partija treba da bude prepoznatljiva. Ono što treba da bude zajedničko svima, to je minimum međusobnog uvažavanja jer na taj način pokazujemo koliko poštujemo i ovu instituciju i na taj način pokazujemo koliko poštujemo naše birače.Zato još jednom ističem, poštovanje i odgovornost za svaku izgovorenu reč su ključni da se sačuva ugled Narodne skupštine i da se vrati poverenje u ovu instituciju.Ovde ima za sada 16 poslaničkih grupa i svako je odgovoran za rad svojih poslanika. Sigurno će svaka politička partija pokušati da sprovede, neko da prezentuje svoj politički program, ali ne smemo to da radimo tako što ćemo vređati političke neistomišljenike.Ne beži niko od kritike. Opoziciono delovanje je produktivno za demokratiju, kritika je blagotvorna, često podstiče vlast da radi bolje. Sučeljavanje različitim argumentima dovodi do toga da se iznedre što bolje ideje, da se unapredi zakon, da se unaprede zakonska rešenja, ali treba praviti razliku između kritike zasnovane na argumentima i kritike zasnovane na uvredama. Jedno je kritika, drugo su uvrede.Ispred

angažovanjem, pre svega opravdamo poverenje građana koji su glasali za nas. Fokusiraćemo se isključivo na tačke koje su na dnevnom redu, bez namere da bilo koga uvredimo jer na taj način želimo da damo doprinos da se sačuva ugled Narodne skupštine.Buduća predsednica Skupštine uvek će imati našu podršku u nastojanju da se efikasan rad, prikladan rečnik i jedan zavidan nivo političke kulture uvedu kao dobra praksa u ovom parlamentu.Podsetiću da su poslanici bili i veliki književnici Dobrica Ćosić, Ivo Andrić, da je pre 150 godina potpredsednik Skupštine bio Josif Pančić i njihovo delo i njihovo ponašanje treba da budu na umu svakom poslaniku kada se odavde obraća i građanima Srbije i svojim kolegama.Poslanička grupa SDPS glasaće za Predlog da Ana Brnabić bude predsednik Skupštine. Želim svima uspeha u radu i da u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja svi zajedno i iskreno radimo u interesu građana Srbije. Hvala. Reč ima poslanik Milenko Jovanov. mislim da stvari moramo sagledati onakvim kakve jesu, a nisu sjajne, jer dok vi govorite o tome traje stvaranje medijske slike koja nema veze sa onim što ste vi videli svojim očima ovde u sali. Znači, ovog momenta dok ovo govorite i dok govorite kako sam govorio nekoliko puta i nijednom se nije desilo da je prošlo bez dobacivanja, novinari medija koji podržavaju opoziciju ili taj deo opozicije postavljaju pitanje - kako ja doprinosim raspravi u parlamentu i da li je moj nastup adekvatan itd? Dakle, oni meni dobacuju, oni mene vređaju, ali moj nastup nije adekvatan. To je slika koja se stvara.E, sada želim da se vratim na početak nečega što mislim da imamo i sada, a obeležilo je prethodni saziv i mene je iskreno rečeno šokiralo. Na dva Odbora skupštinska, dva poslanika ta grupa nije tu više, nisu bitni, nisu bitna ni imena, ali mogu da ih kažem, su prišla poslanicima Srpske napredne stranke i rekla, citiram: „Ja vas mrzim“, bez ikakvog povoda, bez ikakvog poziva, bez ikakvog razloga, dakle nije ni počela sednica ti ljudi nisu ništa ni rekli. Dakle, ni na koji način nisu izazvali takvu reakciju, sada zamislite da vam priđe čovek ovako i kaže – ja tebe mrzim. Prvo, zašto me mrziš? Šta sam ti ja uradio?Drugo, uradio?Drugo, koliko je to otišlo daleko da to više ne treba ni da se na neki način, valjda čovek ako ima takvo osećanje treba da ga suzbije u sebi da bi bio normalan, da bi živeo, da to negativno osećanje ne napravi njemu problem ako hoćete zdravstveni, ako ništa drugo, jer to nije dobro tu negativnu atmosferu koju praviš spolja da guraš i u sebe.Međutim, to je tako bilo u dva navrata, dakle, ne jednom, u dva navrata priđu i kažu – ja vas mrzim. Ako je nekome to početna premisa kada je u pitanju rad u Skupštini, ono teško možete da dođete do ovoga o čemu pričate, jako teško.Sa druge strane, imamo problem što određeni ljudi sa jedne strane traže poštovanje, ali sa druge strane pokazuju da nepoštuju nikoga.Dakle, nikoga.Dakle, ja nemam nikakav problem da pokažem i to je i bila situacija u prethodnom sazivu gde je bilo, pa ne znam, dosta je bilo ozbiljnih rasprava sa poslanicima opozicije koji su ozbiljno raspravljali i koji su iznosili neke političke argumente. Na kraju krajeva ja to i želim. Ja nemam razlog niti mi imamo razlog da bežimo od sučeljavanja političkim argumentima, jer mi imamo argumente na svojoj strani sve, ekonomske, ove, one, koje god postavite parametre. Zato se izgleda i beži od toga, da se ne razgovara o tome, nego ćemo da urlamo kada Milenko govori, da izmišljamo, lupetamo, vređamo, pa da vidimo da li će da se upeca, pa ako se ne upeca, pa nema veze mi ćemo opet da napišemo Milenko je vređao poslanike opozicije itd.Šta god bilo mi ćemo to da pišemo, jer, zašto? Zato što je važno napraviti takvu sliku, jer nije problem poslanik koji se zaleće i preskače klupu da se bije sa mnom dva puta to uradi u prethodnom mandatu, dva puta to uradi u prethodnom mandatu, jer nije u stanju da izdrži kritiku, on je u stanju da vređa, a nije u stanju da izdrži kada mu se odgovori.Pa čekaj zašto ulaziš u to? I onda preskače klupu zaleće se ovde. Ali, šta onda imate kao reakciju, ne to da je neko povredio dostojanstvo Skupštine, ne to da se neko ponašao neprimereno, ne to da se neko ponašao nenormalno, ako hoćete, ne to da neko nije u stanju da se iskontroliše, nije u stanju da kontroliše sebe, ali hoće da kontroliše državu, nego imate situaciju, aha, Milinko se uplašio pa je sedeo sve vreme i od toga pravimo temu - da li se Milenko uplašio ili da li se Milenko nije uplašio?Pa onda dobije sve moguće emisije, pa intervju da objasni kako je to normalno. Isto je tako bilo i sa onim šamaranjem tu u holu, na izlazu. Niko da kaže – ljudi, nije normalno da odrasli ljudi tako razgovaraju, da pretiš čoveku šamaranjem. Ne, nego dobije emisije da kaže – taj Jovanov, on je nepodnošljiv toliko da ja nemam šta drugo nego da ga šamaram, a onda dođu drugi pa kažu – jeste, taj je čovek tako miran, verovatno je imao razloga da ga šamara.Sada vas ja pitam suštinski šta je razlika? Znači, suštinski. Naravno, razlika je velika ako pogledate ono što ću reći, ali suštinski u čemu je razlika da dođemo do ovoga da neko kaže – pa dobro, toliko je dosadan da je morao neko da ga ubije više, da ga ućutka, da završimo sa tim. Ne mene, nekog aktivistu SNS, zvone mi na vrata, ulaze mi u ulaz.Ljudi, jeste li svesni gde mi idemo i u kom pravcu mi idemo? Neko sve vreme to pravda. Neko sve vreme od toga pravi šale. Novinarke su udarene u glavu – ha, ha, ha. Smešno je što snimali devojke na ulici, to je jako smešno.Problem smešno.Problem je što sam rekao da je to neonacizam. Izvinite, kako se to zove? Jel ima neki drugi izraz? Ja ne znam za drugi. U političkom smislu ja ne znam za drugi. Ja ne znam da je to iko radio, obeležavao vrata stana ljudima koji su iz druge političke opcije osim nacista i ovih sada koji su to u Kikindi uradili juče. Evo videćemo, nadam se da će istraga da pokaže šta je i da konačno dođemo do toga da vidimo. Prošli put kada su to radili policija privede, nisu to radili, pisali su neke grafite, policija ih privede i ispadne da nisu ni iz Kikinde, nego iz Zemuna i to ovako podebeo dosije, pokušaj ubistva, trgovina drogom itd. Dva lika.

Znači, nije problem to što neko pravi haos u društvu, nije problem što vas neko proganja, nije problem što vas neko targetira, nije problem to što vas neko obeležava, nije problem to što vas neko u medijskom smislu teroriše, nije problem u tome što se radi medijska što se radi medijska priprema za fizičku eliminaciju Aleksandra Vučića i njegove porodice. Profesor Vuletić je o tome govorio pre neki dan, da je potpuno identična situacija sa onim što se dešavalo u medijima kada je u pitanju Zoran Đinđić. Potpuno identična. Nisam to ja rekao. Evo, u medijima čovek rekao da kada usledi egzekucija svi kažu – pa dobro, sa kim je bio to je tako. I zato su vam tu sada ti performansi kojima ste danas prisustvovali i vi i ja, jer to mora tako da se nalepi da posledica bude – pa dobro, logično, šta sad, šta se sad kao čudimo. Imate situaciju da su to ljudi koji su ovde citirali Velju nevolju, njegovo svedočenje i sve ostalo, uveli u parlament to i šta sad neko će sledeći uzeti da čita, ne znam, odbranu Zvezdana Jovanovića ili Legije ili ovog ili onog i šta ćemo onda da kažemo, jer jednom kada krenete u tom pravcu pa svačija odbrana je legitimna onda.Mi ne pričamo o pravosnažnim sudskim presudama pa da kažemo - na osnovu pravosnažne sudske presude utvrđeno je to, to i to. Mi pričamo o tome da je neko ko je okrivljeni u nekom postupku za sebe rekao da nije kriv nego je rekao da je kriv neko drugi. Pa ne, nego će da kaže – e, ja sam kriv, idem doživotno u zatvor. Evo tome svedočimo.Tako da, ja se vama zahvaljujem na podršci, još jednom kažem, drago mi je da ste to i vi istakli, da je ta pružena ruka buduće predsednice Skupštine izuzetno važna činjenica koju niko naravno nije zabeležio, baš ih briga, nije to tema, jer ne treba takav diskurs praviti, ne treba takvu priču o Skupštini praviti. Treba praviti da je haos, da ne može da se živi, da ne može da se radi.Inače bih zamolio samo kamera da snimi sa one strane koliko ih je u sali,

ne pratite sednicu od početka. To vam je radio vaš poslanik iza vas.Kolega Novakoviću, to je radio poslanik iza vas i rekao – molim režisera da sada uveliča, hvala, uveličao je. Nekoliko puta. Obratite se njemu pa se dogovorite ko šta režira.

je u redu. Dva sata je vreme da se ručka.U svakom slučaju, ono što je bitno je da ćemo se truditi zaista i u nama ćete tu imati saveznika i partnera da na jedan drugačiji način Skupština funkcioniše. Nažalost, mislim da je i za to potrebno dve strane, kao i za tango što je potrebno dvoje, tako i za pristojnu raspravu je potrebno dvoje, jer bez obzira na sve teško je ponekad kada ste izloženi i medijskom satanizovanju i uživo ovde i vređanju i dobacivanju i svemu, uvek ostati pribrani, uvek ostati onako hladni. Voleo bih da je moguće. Verovatno da nije, ali u svakom slučaju, evo, nadam se da će ovaj saziv pokazati drugačije, a daje mi nadu činjenica da je predsednica buduća pružila ruku, a videćemo šta će sa tom rukom da rade, da li će da je prihvate ili ne. Plašim se da će odgovor biti negativan. Hvala. Zahvaljujem poslaniku Jovanovu.Reč ima poslanik Aleksandar Pavić. Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, ja ću se držati teme, a tema je izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i držaću se teme te funkcije i šta ona znači. Ona je između ostalog i simbolična funkcija.Ana Brnabić je bila premijer od 2017. godine do danas i ona je samo, dok je bila premijer, je nastavila politiku koja je razlog zbog kojeg smo se mnogi od nas angažovali politički, evo sada prvi put konkretno, a to je na prvom mestu urušavanje državne pozicije na Kosovu i Metohiji, našem najvažnijem pitanju.Od 5. oktobra, a pogotovo od 2008. godine, a ubrzanim tempom od 2012. godine, Republika Srbija se povlači sa najvažnijeg dela svoje teritorije i to je nastavljeno ubrzano dok je Ana Brnabić bila predsednik Vlade.Jednostranim ustupcima, ko daje jednostrane ustupke? Zar je to način da se vodi diplomatija? Ja sam siguran da se to ne radi kad se pregovara, ni o mestima u Vladi, ni u mestima upravnim odborima, tada se ne daju jednostrani ustupci, a daju se oko najvažnijeg državnog pitanja. Ona naravno više neće da bude predsednik Vlade, nego treba da bude predsednik Skupštine, ali to je simbol, to je jedan od simbola države i državnosti, predsednik Skupštine, ali, mnogi će se setiti i šta se dešavalo i za vreme njenog mandata.Ne mogu sad i neću sad da nabrajam sve protiv čega smo mi bili i ostali, ali stvari, kao što su pregovori koji su rezultirali u francusko-nemačkom planu, tj. Ohridskom sporazumu i Briselskom sporazumu, prihvatanje zakona o rodnoj ravnopravnosti koji nam bukvalno urušava, to je direktan napad na naš nacionalni identitet, uredba o razoružavanju Srbije i Srba koja se sprovodi upravo sad, cela Evropa se naoružava, militarizuje. Mi i dalje imamo naoružane bande migranata, koji haraju po Srbiji, ali se ispunjava vekovni san naših neprijatelja da se Srbi razoružaju i to se radi upravo sad.Mi ćemo svakako tražiti da se taj zakon, ta uredba ukine, kao što ćemo tražiti da se zakon o rodnoj ravnopravnosti ukine, ali ono što nas brine, posebno je nadležnosti, nove dužnosti na koje treba stupi Ana Brnabić kao predsednik Skupštine. Pogotovo u ovo vreme. Možemo mi da bežimo od istine, ali je činjenica da su se ratni oblaci nadvili nad, ne samo Evropom nego celim svetom.Obaveštajne analize upravo objavljene, američkih obaveštajnih zajednica, govore o mogućnosti izbijanja novih etničkih konflikata i na našem prostoru. Mi to ne želimo, niko to ne želi u ovoj sali siguran sam, ali opasnost od toga postoji, ovde se odugovlači sa vraćanjem vojnog roka. Ali, zašto je to bitno, ako je neko predsednik Skupštine? Pa zato što u ovakvo vreme rastuće nestabilnosti političke svuda u svetu, pa i kod nas može da se desi da predsednik iz nekog razloga ne može da obavlja svoju dužnost, predsednik Republike, privremeno ili da mora čak i da skrati svoj mandat. U tom slučaju predsednik Skupštine preuzima ingerencije predsednika države. ovakvo vreme, ono što posebno zabrinjava je da preuzima i nadležnosti iz odbrane Republike Srbije i da komanduje Vojskom Republike Srbije.Mi nismo voljni da učestvujemo i da glasamo za rizik da u tri meseca Ana Brnabić komanduje vojskom. U slučaju da se to desi, ne daj Bože, ali može da se desi, to je samo jedan od razloga zašto smo protiv i samo ću napomenuti još nešto, pošto sam rekao da je predsednik Skupštine jedan od simbola državnosti. Pod Vladom Ane Brnabić, evo mi smo sada doživeli ovih dana da se razgovara o tome o mogućnosti da se ustupi zgrada Generalštaba američkim investitorima, pa to pokazuje toliko odsustvo savesti i dostojanstva, osećaja za državu, da se to ne može opisati. Nas uopšte nije briga da li je to Trampov zet ili nije, svi smo ovde bili za Trampa, to nema nikakve veze. Bilo koji Amerikanac, bilo koji zapadnjak iz zemlje koji je učestvovao u agresijama na našu zemlju da može da gradi na mestu bombardovanog Generalštaba , to je sramota i to je šamar za ovu državu i ovaj narod.Iz svega navedenog, poslanička grupa Mi - glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović neće glasati za, a tj. glasaće protiv izbora Ane Brnabić za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem poslaniku.Reč ima Milenko Jovanov. **Milenko Jovanov** Hvala na korektnoj diskusiji i hvala na tome što ste izneli političke stavove sa kojima sam apsolutno nesaglasan i apsolutno se ne slažem, ni sa čim što ste rekli.Prvo, ja sam siguran da Ana Brnabić i da dođe na čelo vojske ne bi istopila nijedan tenk, a to smo imali u prethodnom periodu iha-haj. Imali smo razoružavanje Srbije kada su nam ukidane najslavnije jedinice, imali smo razoružavanje Srbije kada je vojska po depešama Vikiliksa trebala da bude svedena na osrednje naoružanu lovačku družinu. To je bilo razoružavanje Srbije i mi danas prisustvujemo potpuno drugačijem procesu, procesu naoružavanja Srbije. Dakle, u svim oblastima, i kada je u pitanju kopnena vojska i kada je u pitanju vazduhoplovstvo, kada su u pitanju svi rodovi vojske mi prisustvujemo nečemu sasvim drugom.Ono što ste propustili mudro da kažete je nešto što vam naravno ne ide u prilog i ne ide u prilog vašoj tezi, a to je da je Ana Brnabić bila na čelu Vlade koja nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, ali dobro nema veze, taj deo ćemo da preskočimo zato što bi neke druge teze pobio.Što se tiče izgradnje, ja ne znam da li će nešto da se gradi ili neće da se gradi, ali sam uvek za to da se gradi, ne vidim da je to bilo kakva uvreda za bilo koga, jer ako je to uvreda onda u Srbiji verovatno nigde ništa ne bi moglo ni da se gradi, jer bi svaka izgradnja, najobičnijeg kioska bila uvreda, jer je ova zemlja bombardovana toliko puta i uništavana toliko puta kroz različite situacije i različite ratove, da jednostavno ne bismo mogli nigde ništa ni da gradimo.Ceo Novi Sad je bio sravnjen sa zemljom

Bombardovani smo bili, samo u Drugom svetskom ratu, ja ne znam koliko puta, 6. aprila 1941. godine, pa 6. aprila 1944. godine, dakle, na isti dan.Na Vaskrs 1941. godine, pa na Vaskrs 1944. godine i tad su različite stvari rušene, pa su građene nove, šta da radimo. To je život. Na kraju krajeva, da pitate i te koji su nažalost nastradali, da li biste želeli da se Srbija nastavi razvijati ili da stoji tako kako, verujem da biste bili raspoloženi za to da se nastavi sa razvojem. To me podseća na jednu situaciju kada jednostavno treba da nađemo opravdanje za stav, pa onda prvo zauzmemo stav, a onda tražimo dokaze za njega, umesto da krenemo obrnuto, ali dobro, možete da idete indukcijom, dedukcijom, vaše je pravo, sve jedno je kako ćete.Što se tiče predsednika Republike, on je na naše zadovoljstvo dobro, hvala na pitanju i biće do kraja mandata na čelu države, u to sam siguran. Tako da neće biti potrebe da ga bilo ko menja

sedi tu sa vama, ali sad ne znam u kojoj grupi, da je tu bila jedna ponuda, a onda je usledila kontra ponuda, krajnje pravnički vam objašnjavao kako tu stvari stoje. Njihova ponuda je bila – prihvatićete ovo sve, kontra ponuda naša je bila – ne, prihvatićemo ono što možemo da sprovedemo i ono što smatramo da je korisno da se sprovede, a ne sve. Prema tome, to je tako rečeno od strane vaših kolega i to je tako bilo i to je tako i danas. Ali, ako ćete da uđete u taj narativ, ja vas samo molim da ne dođete u situaciju da kao ove lažne patriote optužujete ili ovi veliki Srbi po profesiji, da optužujete našu vlast da je kriva zato što Kurti ne da dinar i da je to dokaz naše izdaje i ne znam ni ja čega, jer Kurti nikada ni za šta nije kriv. Samo, znate, kada se govori o nekim bivšim vremenima, e onda su svi drugi bili krivi, samo oni nisu krivi, a sada smo mi svi krivi za sve, tako da je to vrlo zanimljivo gledište na stvari, ali doći ćemo i do njih kada budu došli na red.U svakom slučaju, kažem vam, ne stoje argumenti, iz prostog razloga što jesu politički, ne mogu da ih prihvatim, oni su vama verovatno prihvatljivi, verovatno vi na njima možete da gradite nekakvu politiku, mi ne možemo, za nas su neprihvatljivi, jer činjenice ih demantuju, i kada je u pitanju naoružavanje, jer mi se ne razoružavamo, nego se naoružavamo, ako ste nešto drugo imali želju da kažete, to je druga stvar.Što se tiče francusko-nemačkog plana i što se tiče borbe za Kosovo i Metohiju, biće prilike, siguran sam, da i u ovom domu pričamo o tome, ali bih zaista voleo da kada o tome pričamo, pričamo o ukupnoj situaciji u kojoj se nalazi naša država i da vidimo šta su onda potezi koje bi trebalo povlačiti, jer ja samo taj deo nikad nisam čuo, ni od koga, ni ovih patriota po profesiji, niti bilo koga drugog. Ništa ne valja, to je onako konstanta, vi ste ovakvi, vi ste onakvi, ovo ne valja, ovo ne valja, ali nikako da nam kažu šta bi oni radili u datim okolnostima. Taj deo nedostaje, taj deo uvek nedostaje.Dakle, u okolnostima kada vi nemate saveznike koji mogu da vam pomognu u ovom trenutku, jer imaju neka svoja posla, rekao bih da nisu baš u mogućnosti da vam daju neke, bar oni koji nas podržavaju što se tiče našeg suvereniteta i teritorijalnog integriteta kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kada se nalazite u nečemu što sam u prošlom sazivu nazvao geopolitičkim ofsajdom, pa sam onda morao da donosim kartu ovom jednom da vidi gde se nalazimo i čime smo okruženi, kada vam ekonomija zavisi od toga, a najsmešnije je kada na otpor bezuslovni i bez obzira na posledice pozivaju oni koji dva dana mitinguju zato što u prodavnicama nema mleka sa 2,8% mlečne masti, nego samo sa 3,2% i 1,8%. Dakle, to mi je najveći hit od svega.Prema tome, hvala na diskusiji, ali mislim da argumenti koje ste ponudili apsolutno ne stoje, vaše je pravo, naravno, kao opozicione grupacije, da ne glasate, vaše je pravo da glasate, vaše pravo je da radite šta hoćete, ja se samo nadam da ćemo i u narednom periodu zadržati ovaj civilizovani ton i način rasprave. Hvala.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući profesore Radenoviću, vidim da se i sadašnja predsednika Vlade, a buduća predsednica Skupštine isto spremila da replicira, pa hajde da ovo bude moj uvod, pa će onda da sledi njena jaka replika.Pre svega, profesore Radenoviću, želim da vam čestitam, pokazali ste jednu izuzetnu ozbiljnost, posvećenost i temeljnost u radu na ovako jednom složenom i odgovornom mestu.Ovo Četrnaesti saziv Narodne skupštine Republike Srbije i za ovih 30 godina videli smo svašta, ali smo i doživeli da ne dozvoljavaju da ijednu reč izgovori kandidat za predsednika Narodne skupštine, mislim da se to nikada do sada nije desio i ovlašćeni predstavnik najjače političke partije u Srbiji.Uvaženi Srbiji.Uvaženi narodni poslanici, a pre svega građani Republike Srbije, ovo su izuzetno složena geopolitička vremena i moramo da znamo u kojoj smo situaciji. Građani Republike Srbije su glasali 17. decembra i mislim da je neophodno da pomenemo i jasno kažemo da su izbori od 17. decembra bili slobodni, pošteni i regularni. Da smo ih svi priznali govori da smo danas svi ovde u skupštinskim klupama. Da li će glasati neko za Anu Brnabić ili neće, to je već stvar njihovog političkog opredeljenja. opredeljenja. Vidim da se već pojavilo, kao što kaže i uvaženi kolega Jovanov, da li se neko stidi Ane Brnabić, mi se Ane Brnabić ne stidimo. Glasaćemo sa zadovoljstvom za njenu kandidaturu, kao što smo glasali dva puta da bude i da vodi Vladu Republike Jovanoviću, mislim da vama nisam upadao u reč. Hajde malo parlamentarizma. Je li tako? Toliko bar možemo da se razumemo.Uvaženi građani Srbije, kažu, kada je teško, treba da se izabere najbolji kandidat. Upravo ovde ova lista Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane,

bih se dotakao i ovoga što je rekao uvaženi kolega Jovanov, da li je ovo što se dešava sada posle izbora fašizam ili nacizam, možda on to od mene bolje zna da objasni, ali znam jednu stvar da ne treba da radimo dalje na podelama i da se delimo, sem prema političkim idejama i programima. Uvažena kandidatkinja za predsednicu Skupštine pokazala je kako su obeležavana vrata predstavnicima, članovima, simpatizerima SNS, koji nemaju veze sa politikom, sem što su glasali za ovu našu listu.Ali moram isto tako da istaknem i još jednu stvar, a to je da na političku scenu uvodimo nešto što je pojam totalne diskriminacije, da nekoga unižavamo i ponižavamo zbog njegovog seksualnog opredeljenja, da juče

da umirimo diskurs, da pričamo o idejama, da pričamo o programima.Uvaženi građani Srbije, uvaženi narodni poslanici, zašto ćemo podržati Anu Brnabić? Podržaćemo Anu Brnabić za predsednika Narodne skupštine, kao što smo glasali za nju da bude predsednik Vlade, upravo zato što je ona na jedan izvanredan način zastupala i branila interese Republike Srbije. Isto tako ne mogu da se složim sa ovom konstatacijom šta bi bilo da Ana Brnabić sutra upravlja našom vojskom. Radila bi to na izuzetan način. Ona je pre svega patriota i svi znamo da je mogla da odluči da ne bude danas u ovoj sali, verovatno da se nađe i na nekom lakšem mestu, ali ona je odabrala da vodi Narodnu skupštinu Republike Srbije.Stavimo po strani naše razlike, naše podele, hajde da radimo u interesu Republike Srbije, hajde da radimo za sve građane Republike Srbije, da se ovih 16 poslaničkih klubova bori i takmiči ko će bolje da predstavi svoje ideje, od desnice do levice, ali da znamo da je Republika Srbija jedna jedina.Da oni koji su podržavali Kurtija, moraju da shvate jednu stvar, i stavljali potpis na njegov tekst, a to je da sa tim svojim potpisom, ne rade oni za nezavisnost Kosova, oni rade na formiranju velike Albanije. Upravo zbog toga i jeste predlog naše koalicije, predsednika Aleksandra Vučića da Ana Brnabić, kao neko ko ima izuzetan lični kredibilitet i integritet zastupa sve narodne poslanike u Republici Srbiji.Za kraj, uvaženi uvaženi narodni poslanici, neće ovo biti lak mandat, na nama je da se izborimo, na nama je da radimo da 2027. godine ugostimo učesnike Expo-a, da radimo i uvedemo ono što je za nas najbitnije, a to je novu socijalnu politiku u Republici Srbiji, da pronađemo najmanji zajednički imenitelj, da svim građanima Srbije bude bolje, a ne više da se delimo i da kažemo jedna strana je protiv Srbije, druga strana je za Srbiju, moramo svi da budemo za Srbiju.Želim još jedanput da čestitam svima koji su usvojili mandate i kažem – Srbija ne sme da stane. Hvala vam puno. Zahvaljujem se poslaniku.Reč ima Milenko Jovanov, predlagač. Hvala, gospodine Krkobabiću.Voleo bih da mogu da podržim tu tezu koju ste rekli na kraju, da smo svi za Srbiju, ali ne govorim o ljudima u ovoj sali, ali imali ste nedavno jedan skup u Dubrovniku, gde je jedan učesnik, neću spominjati imena, nisu ljudi ovde pa nema potrebe, rekao da ima lepo ime, kao Dinko Šakić, a za one koji ne znaju to je bio jedan od upravnika ustaškog logora „Jasenovac“. Ja citiram, nemojte – daj čoveče, ja citiram čoveka, rekao je – imam lepo ime kao Dinko Šakić, a oni me lažno zovu Sabahudin.A zašto da ga uhapsim, zato što se zovem kao ovaj. Pa, nije sramota zvati se tako, ali je sramota porediti se sa ovim.Druga učesnica tog istog foruma, kaže da se trenutno vrši posrbljavanje Vojvodine.

srpske građanske klase, pre svega, ali ukupno srpskog naroda koji je živeo u Austro-ugarskoj. Dakle, to je srpska Vojvodina, to je Majksa skupština. Ali, to treba, kaže to se sada srbizuje, to se sada posrbljava i kaže - zamisli sada ide hit hitova najvećeg, eto koliko oni ne znaju ništa, kaže – grade crkve u vizantijskom stilu, a ne kao u Vojvodini što se uvek gradilo u baroknom.E, sada vidite gospodine Krkobabiću jednu stvar, Srbi u Vojvodini su jako želeli da imaju crkve, ali im je jedini uslov da dobiju crkvu bio da bude građena tako, a ne u vizantijskom stilu. Pa valjda smo se oslobodili, valjda je ovo naša država, valjda sada imamo pravo da gradimo crkve kakve želimo, a ne da kakve nam diktira Marija Terezija i Bečki dvor. Valjda je to sada došlo vreme.Pričam vreme.Pričam o vašim partnerima, o vašim uzdanicama iz „Proglasa“, vašim ideolozima, vas i ovih patriota po zadatku. Svi ste sada zajedno sa njima, ja vam čestitam na tome. Čestitam vam na tome što ste se angažovali da sprečite izgradnju crkve na Limanu, čestitam vam na tome, to je veliki doprinos u vašim životima, da zabranite da se gradi crkva. Bravo! Da ne citiram sada neke druge koji su imali nastavak na to bravo.Onda bravo.Onda dolazite, dakle, ne mogu crkve, ovaj se hvali, kaže ima lepo ime kao Dinko Šakić i onda dolazite do toga da jedna osoba, treća osoba kaže, da je red i da je kosmička pravda to što se neko zlo dešava u Srbiji koje treba eliminisati i čim Vučić bude pao sa vlasti on će biti ubijen, njega će ubiti njegovi kriminalci i tako dalje.Sada vas vraćam na ono što sam govorio malo čas kada je u pitanju priprema,

Dakle, ista priča, on i njegovi kriminalci, on i njegovi kriminalci, dakle, potpuno posledica ide u istom pravcu.Tako da teško da će tu biti istog zadatka. Nadam se da ćete vi biti u pravu, daću sve od sebe da budete u pravu, ali iz ovoga što se da videti, teško da će u tom pravcu ići stvari.Rekli ste jednu stvar i nećete mi zameriti da kažem….(Aleksandar gospodin Jovanović, zabeležite, ni ovaj govor nije prošao bez dobacivanja. Evo, da vidimo da li će ijedan danas da prođe bez dobacivanja, a mislim da neće.Dakle, nećete mi zameriti, samo ću vam reći jednu stvar, dakle, ne da se ne stidimo Ane Brnabić nego se ponosimo Anom Brnabić. I, ja kada sam ovo govorio, hajde biću i ličan, dakle, ja zaista mislim da sa Anom imam vrlo jedan prijateljski odnos i nije to, dakle, ono što sam rekao, posledica

Stvarno si jadan, da jadniji ne možeš biti. Ako si trezan, to je strašno. Ako trezan ovo radiš, to je strašno. Ako se sljuštio flajku vinjaka to je onda u redu,

Bilo je to da ti nije dala hidrocentralu da gradiš, eto, to je bilo sa Anom. Nisi dobio od nje hidorcentralu i zato je mrziš najviše na svetu. Ti i tvoj drug, druže zalizani Ćuto u plavoj ispranoj majici koji zaustavljaš predsednika Republike da mu nudiš projekat. Ti,

nije moglo da se gradi hidrocentrale, pa si ti postao veliki borac protiv hidrocentrala.Jel tako? A sada si postao borac protiv ograda za gradilišta, napreduješ, šta je sledeće, šta ćeš sledeće da radiš, da juriš leptire po Kalemegdanu. Nemoj da juriš leptire, verovatno će noge da ti se sapliću.Hajde, saberi se više, u Skupštini si čoveče. Hajde probaj posle dve godine da dokučiš da taj tvoj mozak nekako procesira informaciju da se nalaziš u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da probaš to da razumeš. Verujem da ti je teško, verujem da ti treba pomoć, ali evo ako se potrudiš onda ćemo i mi pomoći, jer kako kažu, da bi ti Bog pomogao moraš i ti sam sebi da pomogneš.Hajde pomozi sebi, pogledaj oko sebe, vidiš ovo nije kafana, nemaš karirane stolnjake, nemaš limene pepeljare, nemaš pevaljku,

redu.)Hvala.Dakle, u svakom slučaju, sve ono što je Ana Brnabić postigla, vodeći Vladu Republike Srbije je samo razlog više da je podržimo da dođe na ovu poziciju, a u svakom slučaju ti rezultati se tiču zaista svih sfera društva. Moram naravno da kažem, da je to bila politika, da je ta vlada vodila politiku kontinuiteta sa vladom koju je vodio predsednik Vučić i to je politika predsednika Vučića koja je nekoliko puta potvrđivana na izborima, ali je bila i te kako i posvećena i sposobna da tu politiku i te kako sprovede i dovede do svih onih rezultata koje smo postigli.Kažem, postigli.Kažem, ne da se ne stidimo, nego smo apsolutno ponosni na to što će biti ovde sa nama. Uveren sam da će Skupštinu voditi jednako uspešno kao što je vodila i Vladu. Budući Budući da je ta digitalizacija bila onako fokus i najinteresantnija, ta diferencija specifika u odnosu na sve ostale, ja se nadam da će i tu da da neki doprinos da se ovi stari sistemi konačno zamene nekim novim, modernijim, da i Skupština ima neke digitalne platforme gde možemo neke stvari da radimo na taj način. Očekujem da i u tom smislu napravi iskorak u narednom periodu. Hvala.

poslanici.Poslanička grupa „Mi glas iz naroda“ će glasati protiv predloga da gospođa Ana Brnabić bude predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.Ovde se sada nameće potreba da nekoliko reči kažemo oko načina rada. Ja se potpuno slažem sa onim što je već rečeno, da moramo međusobno da se uvažavamo. Nažalost pokazalo se da mi moramo da idemo korak unazad, a to je da prvo nema vređanja. Mnogo niži nivo se ne ispunjava. Moramo da eliminišemo vređanje i trebalo bi da se držimo teme. Sa ta dva kriterijuma ili tri, bez vređanja, držanja teme i međusobnog uvažavanja omogući ćemo i predsedavajućem danas i sutra predsedniku Narodne skupštine ili bilo kome ko obavlja tu funkciju u tom trenutku da može uspešno da radi i da ove sednice mogu da budu sadržajnije u odnosu na temu.Ima jedan problem koji pojavljuje šire u našoj političkoj javnosti, a to je ta argumentacija koja je vezana za ličnost, tzv. adhominem. To nije dobro. dobro. Što se naše poslaničke grupe tiče, mi se nećemo baviti ličnošću drugih na političkoj sceni. Mi ćemo komentarisati samo postupke i samo politike koje sprovode ili za koje se zalažu. Na taj način se zapravo obezbeđuje da se ne sklizne preko određene linije, koje stvarno može predstavljati neku reč uvredljivu ili ne uvažavajući nekog kolegu koji je na jednak način narodni poslanik kao i mi ovde, uz sve političke razlike.Gospodin Jovanov kada je rekao da jedan poslanik, mislio je na mene. Zaista smatram da Srbije nije prihvatila tzv. francusko-berlinski sporazum. Razlika je u tome što ja mislim da za to ne postoji razlog u jednom članu, nego u devet odredbi tog sporazuma, ali tačno, mislim da nije i da su sve tvrdnje oko toga kako je to gotova stvar, pravno netačne.Takođe treba prihvatiti i otvoreno reći da je dobro i svako naša poslanička grupa podržava to što nisu uvedene sankcije Ruskoj Federaciji, mi podržavamo izuzetno dobre odnose Srbije i Republike Srpske. Ovde je bilo rečeno o dobrim odnosima u odnosu na manjinske zajednice u Srbiji i tu saradnju između Srbije i Mađarske. Ja mislim da je to odlična tradicija, da manjinske zajednice budu prisutne i na nivou potpredsednika Skupštine i uvažene na svaki drugi način u izvršnoj vlasti u jednom dužem kontinuitetu. To su dobre tradicije koje treba negovati. U tom trouglu, da tako kažem, Srbija-Mađarska treba dodati i odnos predsednika Dodika i Republike Srpske. Mislim da taj trougao Srbija-Srpka-Mađarska u ovom trenutku igra vrlo važnu ulogu. To svakako treba negovati.Razlike

bilo bolje da se ne prima u zvaničnu posetu samozvani visoki predstavnik u BiH. Imamo neke razlike. Ali, negirati samo zato što smo opozicija, da ona što radi vladajuća grupacija, je sve od početka do kraja pogrešno i netačno, po našem mišljenju niti je istinito, niti je dobro.Kada je dobro.Kada govorimo o postupcima i o politikama, naravno da je gospođa Ana Brnabić toliko dugo na vrlo visokim pozicijama ili najvišim pozicijama ili među najvišim pozicijama na političkoj sceni, da ne možemo obuhvatiti ni približno sve tačke. O nekima je već bilo reči. Ja ću se zadržati samo na nekoliko tih razlika zbog kojih mi ne možemo da podržimo. Iz ovog razloga što je funkcija predsednika Narodne skupštine vrlo važna politička funkcija.U ovom operativnom delu, ja uopšte nemam sumnje, nemam nikakve predrasude u smislu da će ta saradnja biti loša ili da će to nešto na pogrešan način da se vodi. Ne mislim. Mislim da tu postoji veliki prostor da se sarađuje onako kako treba da se sarađuje između predsednika Skupštine i narodnih poslanika. Naravno, videćemo kako će to delovati, ali sa naše strane će uvek biti na nivou uvažavanja, ne samo prema predsedniku, što je više nego očigledno zašto, nego prema svima, koliko god da se ne razlikujemo u političkim stavovima.Još jednom bih se vratio na pitanje Generalštaba. Evo, da je američka krstareća raketa pogodila zgradu u kojoj mi sedimo, da li bi Vlada Srbije donela odluku da se sada ova Skupština ruši i da se ovaj plac pretvara u potrebe neke komercijalne sadržine, bilo kome, bilo čije komercijalne sadržine? Ne bi. Kao što smo obnovili Avalski toranj. Nismo ga mi obnavljali posle agresije, gde je sada 25 godina od te agresije zato što je on bilo tehnološki neophodan, nego zato da pokažemo da Srbima i Srbiji nije slomljena kičma, da se mi vraćamo tamo gde smo bili uprkos agresiji koja je izvršena na nas. Ista je stvar, naravno, u nešto manjoj meri Generalštab u odnosu na ovaj dom Skupštinski, ali to je zgrada od ogromnog simboličkog značaja, ona reprezentuje Vojsku Srbije, a to reprezentuje duh ovog naroda i kada se kaže srušiće se i pretvoriće se u komercijalne svrhe, objektivno, ne kažem da je to bila namera, ali objektivno se šalje poruka da je u Srbiji sve na prodaju, u Srbiji ne može biti na prodaju ono što je vezano za slobodu Srbije, nikada i ni pod kakvim uslovima, uz to kao što je već bilo rečeno, to je naše arhitektonsko remek delo.

oni to ne misle slučajno, oni to misle da tim neboderom pokažu kad god neko prvi put dođe u Beograd, da je Amerika to slomila, da je ona tu glavna.Naravno, taj simbolizam gde mi umesto da obnavljamo Generalštab i time iskazujemo poštovanje prema tim najvišim dometima naših znanja i umeća, sposobnosti, zamenjujemo to nečim stranim i to konfekcijski stranim. Takođe nije dobra poruka prema ukupnoj pameti koja u ovoj Srbiji i te kako postoji.Ne mislim da su to sve bile namere Vlade, ja samo mislim da nije sagledano ni približno onoliko važno i detaljno, koliko je trebalo da bude kada je doneta odluka, inače moram da kažem takođe kao pravnik, nezakonita odluka da se krene dalje u formiranje pravnih obaveza Republike Srbije, u odnosu na budućeg investitora zato što memorandum na koga se poziva iz 1922. godine, nije stvorio pravnu obavezu Republike Srbije, te u tehničkom mandatu Vlada i ne može da sprovodi nešto što nije postojeća pravna obaveza, ali da kažem u ovoj velikoj skici ovo su samo detalji.Bilo bi idealno da se odmah preispita ta odluka i taj zaključak stavi van snage, jer to jeste,

iz dosadašnjih tema, kada se govori o tome da se ekonomija vodi na pravi način, da se stvari zidaju, razvijaju i sve ostalo, mi nismo protiv toga da se investira, protiv smo izbora u šta se investira i koliko se investira.Ovde ću sada izneti samo jedan primer. Jednako košta nacionalni stadion kao i ukupno rešavanje vodosnabdevanja čitavog Banata, sve sa Zrenjaninom, koji nema pijaću vodu. vodu. Nacionalni stadion po svoj prilici će koštati nešto više, ali za potrebe ove naše rasprave da kažemo da je to jednako. Dakle, ko i na osnovu čega donosi odluku da treba zidati nacionalni stadion a ne rešavati vodosnabdevanje čitavog Banata, uključujući i trajno rešavanje pijaće vode za Zrenjanin? Kako se dođe do te odluke? Koja je to fizibiliti studija pokazala da na taj način treba usmeravati sredstva?Prema tome, kad govorimo da li nešto treba raditi ili ne treba raditi, uopšte ne govorimo da ne treba, nego govorimo samo o tome da se detaljno razmotre širi efekti, da se vidi koji su izvori finansiranja i na koji način i da se onda naprave prioriteti, jer je potpuno jasno da niko nema para za sve, pa tek Srbija nema para za sve. U tom smislu se naše politike razlikuju.Ima jedna stvar gde bih hteo da skrenem pažnju, pre svega građanima.

i dela opozicije "Srbija protiv nasilja", politike su iste. Ovde izgleda kao da je reč o tome da se potpuno razlikuju grupacije u svemu i da postoje dva bloka koja su nepomirljivo posvađana posvađana i zavađena. Ja samo skrećem pažnju da vladajuća grupacija ima ogromnu podršku u opoziciji za to da sledi preporuke MMF-a i Svetske banke. - Glas iz naroda je protiv te makro-ekonomske politike. Mi mislimo da je to pogrešna makro-ekonomska politika. Procenti koji su navedeni kao privredni rast su tačno navedeni, oni su činjenično tačni, ali za stanje privrede u kojoj se Srbija nalazi to su izuzetno niski procenti. Svi procenti ispod 6% u deset uzastopnih godina se moraju smatrati nedovoljno uspešnim a ispod 5% neuspešni.Prema politike koje se ne menjaju od 2001. godine u ekonomiji do danas u stvari drže Srbiju u zarobljenom statusu mogućeg ekonomskog rasta, mi to zovemo - neokolonijalni položaj Srbije. To ne znači da nema razlika. I te kako ima razlika u ovim temama sankcija Ruskoj Federaciji, Kosovo i Metohija, itd, ali kad ukazujemo u tim izjavama,

dela.Problem je u tome što je u faktičkom stanju previše toga prepušteno od nadležnosti Srbije u korist tzv. Kosova. To je problem. Nije problem u stavu. Stav politički je dobar. Stav politički da se treba boriti je dobar. Ali, način i rezultati koji se tu postižu nisu dobri, po našem mišljenju. Tu mi vidimo osnovni problem.Na

Kocka i kladionice moraju biti zabranjeni u Srbiji. To je takva pošast, to pravi toliko velike probleme za čitavo naše društvo i toliko razara hiljade i hiljade naših porodica da to apsolutno mora biti zabranjeno. Te politike u Srbiji nema. Kad god krenete negde, na svakom ćošku ćete videti, ako je veća raskrsnica, pet kockarnica, a ako je manja, dve. Tome se mora stati na put, a time se Vlada Srbije nije bavila u prethodnom periodu, šta više, omogućila je bujanje kladionica i kockarnica, a to nam u ukupnom rezultatu daje katastrofalan rezultat za zdravlje našeg društva.Dakle, ne sumnjam u jednu normalnu saradnju uz međusobna uvažavanja, ali ovi razlozi u razlikama, ima ih više, ali da sada ne idemo detaljno, previše široko, ovi razlozi u politikama nas navode na to da ćemo glasati protiv izbora, ne ulazeći uopšte u kvalifikaciju ličnosti. Hvala Hvala vam na korektnoj diskusiji, na tome što ste izneli neke načelne kritike, s tim da mislim da… Na neke ću odgovoriti, a za neke mislim da niste zaokružili celinu.Dakle, što se tiče zgrade Generalštaba, prvo, bez namere da ulazim sada u u dublju polemiku na tu temu, ali to nije građeno u vreme te slavne srpske vojske, nego u vreme JNA. Kasnije je bio Generalštab Vojske Jugoslavije.Daleko od toga da ne rađa nekakvu emotivnu reakciju kod nekih ljudi, ali, s druge strane, ako ćemo da čuvamo ono što je najvažnije za nas, a to je ta slavna srpska vojska, to je onda ova stara zgrada Generalštaba koja nema veze sa ovom.Drugo, postavili ste pitanje same ove Skupštine. Pa, ova Skupština je izgrađena na groblju. Ovde je bilo groblje. Ispod nas je bilo groblje. groblje. Kao što vidite, gradilo se na različitim mestima i u prošlosti.Ono što želim da citiram je izjava koju je danas predsednik Republike dao vezano za ovo, pošto je bio pitan i za ovu zgradu. Citiram: dakle, ono što je namera, i mislim da će vam ovo biti interesantno da čujete, jeste da tu postavimo neku vrstu muzeja žrtava svega onoga što se dešavalo, a danas ne postoji. Dakle, da pokažemo ljudima šta se tu dogodilo, da niko ništa ne krije, ali da dalje razvijamo Beograd i celu zemlju velikim i veoma značajnim investicijama. Nadam se samo da ćemo imati dovoljno vremena da prebacimo Ministarstvo odbrane i Generalštab. Posle toga da obnovimo onu velelepnu zgradu VII puka koja gleda prema i te kako se vodi računa o tome što je istorija, ali, s druge strane, vodimo računa i onome što je budućnost.Što se Nacionalnog stadiona tiče, to je tema koja se često ovako spominje i prosto smatram da ljudi danas zanemaruju činjenicu da fudbal nije više ono što je nekad bio, da to danas predstavlja jedan veliki izvor prihoda za našu zemlju…

i da se podižu standardi UEFA, da mi nećemo moći da igramo nigde ni protiv koga, osim negde van zemlje ako ne budemo nešto radili po tom pitanju, tako da ne samo da podržavam, nego jako se zalažem za to da se nastavi sa izgradnjom tih stadiona.Neko će reći - fudbal nam je ovakav, fudbal nam je onakav, nikakav i ovakav i onakav i to je sve tema za razgovor, ali ja vidim da je ono što je posledica ulaganja u fudbal u Mađarskoj, to da njima i reprezentacija i klubovi mnogo bolje stoje nego što su stajali pre ulaganja koje je Orban tamo sproveo i to možete da pogledate. Možete da uporedite. Dakle, i te kako i te kako je to tema.S druge strane, taj stadion neće biti samo za fudbal, nego i za sajmove, koncerte itd. Tu se sada stavljaju neke podloge koje mogu da se menjaju. Preko tih podloga se stavi neka ploča plastična, pa na to može koncert da se pravi itd, tako da to neće biti samo stadion da se pika lopta, a kažem ljudi pogrešno polaze od toga da je to pre nekog davnog vremena i zaboravljaju da je fudbal danas jedan od najunosnijih biznisa. Da nije tako ne bi ovi koji imaju milione i milijarde ulagali baš u fudbal.Što se tiče vodosnabdevanja, i te kako je Vlada radila o tome. Ja ću vam govoriti o Kikindi i Zrenjaninu. Dakle, u Kikindi fabrika vode treba da počne sa radom pre juna meseca. Računamo da će već negde aprila-maja krenuti sa radom, a u Zrenjaninu za tri meseca. Oni sada već imaju tehničku vodu na česmi. Imaće i vodu za piće na česmi, tako da se o tome vodi računa, ali kompletno vodosnabdevanje Banata da radite… To je postojala jedna ideja da se sa dva pravca dođe do vode za kompletno vodosnabdevanje Banata. Jedno je bilo da se vuče iz Dunava, pa preko Kovina da se to račva, međutim, od toga se odustalo, prvo, zato što je preskupo i, drugo, zato što je bezbednosno rizično. Druga ideja je bila da se nešto dovlači preko Karpata itd.ali i od toga se isto odustalo, preskupa varijanta.Jedina mogućnost koju radimo i koju sprovodimo, to su ove fabričke vode koje su lokalne. Dakle, za naseljeno mesto Kikinda ta fabrika vode će biti, u narednom periodu počeće se radom, a za sela našeg grada prave se mini postrojenja i to je jedini način da se to pitanje reši. S tim da vi sada imate tu nove probleme, ako već ulazimo u tu temu, a to je, evo, moje pitanje vama ili bilo kome – kada ste čuli poslednji put da je neko išao da kopa kukuruz? Znači, sve je hemija, sve se prska. Različiti otrovi se bacaju u njive. Sve to, naravno, dolazi kroz zemlju, dolazi posle u te vodonosne slojeve, itd.Tako da, kako ćemo sa vodom i šta ćemo sa vodom u nekom narednom periodu, da li će te fabrike moći sve to da prečišćavaju, o tom-potom. Ali, ne stoji da Vlada nije vodila računa o tome, i te kako je vodila računa o tome.Što se tiče kocke i kladionica i zabrana, ne možete, poštovani kolega, to da zabranite, iz prostog razloga što imate onlajn klađenje u celom svetu. Vi možete da ukinete sutra sve kladionice, i dalje će se da klade. Znači, ne postoji način da to zabranite. I te kako se kroz te onlajn platforme ljudi pojavljuju. Dakle, imate varijantu, otvarate, šta više, zato što je to malo ovakva i onakva zona, to same kladionice pospešuju to onlajn klađenje, pa kad se otvori račun dobijate bonuse, itd. Tako da, možete da zatvorite sve, sutra da ne postoje, ne možete da ukinete to kao pošast, kako ste rekli.Na kraju, ono što posebno mislim da nije tačno, to je da imamo iste politike. Nemamo iste politike, jer bi iste politike dovele do istih rezultata, a mi nemamo iste rezultate.Dakle, u vreme kada su ovi koji govore, „Srbija protiv nasilja“, pa različite te grupacije, a nekada ujedinjena Demokratska stranka vodila zemlju, vi ste imali 400 i nešto hiljada otkaza, mi smo zaposlili negde oko 500.000 ljudi. Dakle, podigli su stopu nezaposlenosti na 26%, 27%, ostavili zemlju bez novca, ostavili zemlju pred bankrotstvom. Dakle, i te kako, ako o ekonomiji pričate, vi nemate, apsolutno nemate istu situaciju, da ne pričam o kursu dinara koji je, setićete se…Meni znači što je veštački, vama možda ne znači. Ako je i veštački, Ako je i veštački, meni znači što je veštački zato što plaćam ratu kredita i kada bi skočio, kao u vaše vreme kad je skočio za 50%, sa 80 na 120, onda ne bih mogao da plaćam ratu kredita. Kao što narod Kao što narod i nije mogao da plaća, složićete se, kredite koje je uzeo. Dakle, prvo su banke nudile kredite, samo uzmi, lako ćemo dalje, a onda je odjednom na platu od 40.000 dinara bilo dozvoljeno 50% da se optereti kreditom. Jel tako bilo? Onda je to koliko u evrima. Onda odjednom evra sa 78, 80 ode na 119, 120, pa vam je odjednom rata veća za 50%. Jel bila neka reakcija na to? Nije, baš ih je bilo briga. Jel neko nešto rekao? Nije, baš ih je bilo briga. pozivali ljude da uzimaju kredite u švajcarcima i onda se napravili blesavi kada su nastali problemi, pa je to, takođe, rešavala ova Vlada i rešavao predsednik Vučić.Prema tome, da su nam politike iste, mi bismo danas pričali da su oni izgradili koliko desetina autoputa na onu stranu, a mi nekoliko desetina kilometara autoputa na ovu stranu, a mi imamo rezultat samo da smo mi gradili, oni nisu izgradili ništa. To je tako. Da imamo situaciju da smo gradili brzu prugu do Novog Sada, a da oni nisu uradili ništa. Nisu ni onu postojeću rekonstruisali. U njihovo vreme nije mogao da vam pobegne voz. Znači, pružiš korak, stigneš voz, nema da da pobegne.Jednostavno, nisu to iste politike. Ponavljam, da su politike iste, i rezultati bi bili isti. Pošto su rezultati različiti, i politike su različite. ona greška, i to ja, evo, neće Ana to verovatno to da kaže, gospođa Brnabić, evo ja ću reći da mislim da je to greška te Vlade što nije dala tu jednu malu hidrocentralu, pa da ide život. Bar ne bismo slušali ovo dobacivanje, ovo bauljanje, sve ovo što slušamo svaki dan. Vidite kako jedna mala hidrocentrala može da znači mnogo u parlamentarnom životu Srbije. O tome treba voditi računa u perspektivi.Hvala još jednom na korektnoj diskusiji. Zahvaljujem poslaniku Jovanovu na iscrpnom obrazloženju.Dajem reč gospođi Ani Brnabić. Hvala vam mnogo, poštovani predsedavajući.Htela sam da se javim samo zato što se već dva puta pomenula državna politika prema Kosovu i Metohiji u kritičkom tonu.Samo da podsetim poštovane narodne poslanike kako je to izgledalo i šta se sve izgubilo do te 2012. godine, odnosno 2013. godine, kada se praktično promenila vlast, pa da vidite da se do te 2012. godine bukvalno sve izgubilo. Sve što je moglo, sve su izgubili. I što nije moglo, to se dalo, da bi se zapad i zapadni partneri nekako odobrovoljili, počevši od 2001. godine, kada je tadašnja vlast pustila na slobodu preko 1800 albanskih terorista, i tako se krenulo, pa onda preko 2004. godine,

i Bogorodica Ljeviška i kako se etnički čiste od Srba šest gradova i devet opština na Kosovu i Metohiji, kako se proteruju ljudi, maltretiraju starci, teraju deca. To se tako završilo, to divljanje, nakon pet dana, pet dana.Pa, onda 2008. godine proglašenje nezavisnosti od strane grupe ljudi u Prištini, gde je tada naša vlast izdala jedno saopštenje za medije, 2008. godina. Pa, 2010. godina, kada se prebacuju

prebacuju se u Brisel, itd.Završiću zbog vremena samo jednom činjenicom. Od kada se promenila vlast, 28 država je povuklo priznanje te lažne države. I to je najveći uspeh, uz jedinstvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji zahvaljujući Srpskoj listi. To je sve rezultat ove vlasti i politike Aleksandra Vučića.

Hvala, gospodine predsedavajući.Kolege narodni poslanici, čast mi je što danas mogu da vam se obratim ispred poslaničke grupe stranke Srbija centar.Na samom početku, želim da se obratim vama, gospodine predsedavajući. Vi ste rekli da niste vešti u ovome, jer niste ovo radili. Verujem, mada vam je ovo drugi mandat. Ja poštujem vaše godine, vi ovaj posao radite pre svega zbog svojih godina. Poštujem vašu profesionalnu ostvarenost. Ona je izuzetna. Ali, ni jedno ni drugo nije opravdanje za ovo kako vodite današnju sednicu.Ja sam se javio za repliku zato što je bilo pomenuto moje ime i pokazana slika, niste mi dali reč. Vi na to nemate pravo. Vi ste danas načinom na koji vodite ovu sednicu ponizili parlament. Ne znam zašto vam to treba. Godine nisu opravdanje, godine su razlog više da se odgovorno ponašate.Ne možete da me prekidate, nisam prekršio Poslovnik. Hajde da od ovog momenta na dalje da vi poštujete ovu Skupštinu, ako može.Sada da se pozabavim time što sam hteo da kažem, tražeći pravo na repliku.

Gospodina Rističevića neću tužiti iz dva razloga. Prvi razlog je kad nekoga tužite to suđenje je obično u nekoj maloj prostoriji, a ja ne volim da sedim sa nekim ljudima u malim prostorijama iz higijenskih razloga. Drugi razlog je što presude bi trebale da imaju vaspitnu funkciju. Ja ne verujem da je ta funkcija ostvariva u slučaju gospodina Rističevića. Treća stvar koja je podjednako važna, meni ne trebaju pare, ja ne želim pare gospodina Rističevića, to su prljave pare, pare zarađene u rijatijima su prljave pare.Dozvolite da nastavim. Stranka Srbija centar je osnovana pola godine pre ovih decembarskih izbora, i na tim izborima, učestvujući na listi koalicionoj zajedno sa kolegama iz Srbija protiv nasilja, ostvarili smo dobar rezultat, imamo razloga da budemo zadovoljni. Kvalifikovali smo se da budemo deo ovog parlamenta. Da je situacija normalna, mi bi imali razlog da budemo zadovoljni, ali situacija nažalost nije normalna. Da je normalna, ovde bi sedela neka parlamentarna većina i neka parlamentarna manjina. Nažalost, danas među parlamentarnom većinom ovde sede ljudi, ili bar deo njih, kojima ovde nije mesto. Oni danas ovde sede samo zbog toga što su izbori pokradeni.Prethodni izbori nisu bili praznik demokratije, bili su sumrak demokratije i dotakli su dno u petom pokušaju od prvih višestranačkih izbora od kada je SNS došao na vlast.Gospodine predsedavajući, radite svoj posao. Obezbedite mir u ovoj sali. Da li ste to u stanju? Da li ste u stanju da radite svoj posao?

On je, iako po Ustavu predsednik svih građana, proglasio svoju pobedu na 30% i više građana ove zemlje. U normalnom svetu i sa ovakvim sistemom vlasti nijedan predsednik države ne bi to rekao, ne zato što nema pravo da se raduje uspehu svoje stranke, nego zato što je u taj rezultat utkana izborna krađa.Još važnije je da se ne radi o nečemu čega on nije bio svestan, već upravo obrnuto – izborna krađa je izvedena na način koji je zahtevao angažovanje državnog aparata, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i, konačno, režimskih poslanika u RIK-u.Nesumnjivo je da on izbornu krađu ne samo da je odobrio, nego je i naručio. Razmere izborne krađe su antologijske, a modaliteti svakoliki. Seljenje glasača, fantomske liste tzv. opozicione partije i pokreti, koje režim pravi za kratkoročnu upotrebu, pa ih uguši ili denuncira, uvodeći ih u svoje okrilje. Manipulacije spiskovima umrlih su ipak najmorbidniji metod manipulacije izbornim spiskovima u izvođenju SNS režima. Mnoge porodice su brutalno povređene tim manipulacijama.Manipulacije spiskovima su najmorbidnije, da ponovim, ako niste čuli. Organizovano dovođenje Srba iz regiona na glasanje na lokalnim izborima u Srbiji, na šta nemaju pravo, ima dve dimenzije. Prva je izborna krađa, a da ti ljudi mahom nisu ni bili svesni da učestvuju u tome. Druga dimenzija je pokušaj režima da, nakon što smo razotkrili taj mehanizam, izazove antagonizam između Srba van Srbije i Srba u Srbiji. Ne pamti se, otkad Drina fizički deli Srbe, da je neko tako bezočno pokušao da ih zavadi, kao što je to pokušao ovaj režim za svoj sitan ćar. Ono što je Milošević svojevremeno uradio, oduzimajući sirotinji kantice sa benzinom na Rači, je mala stvar u odnosu što je ovaj režim uradio.Na prethodnim izborima nacionalne frekvencije su zloupotrebljene od strane SNS, kao i svi drugi nacionalni resursi u ovoj zemlji. Ako građanima Srbije nije jasno šta režim radi sa nacionalnim resursima, samo neka pogleda to šta je uradio sa nacionalnim frekvencijama. Isto to radi sa prirodnim bogatstvima, sa građevinskim zemljištem, sa poljoprivrednim zemljištem, isto to radi i sa Kosovom.Poseban Kosovom.Poseban metod obmanjivanja javnosti je ono što istaknuti član Aleksandar Vučić radi na kineskoj tabli, crtajući blagostanje u Srbiji i govoreći hvalospeve sebi. Tog blagostanja i tih hvalospeva ima na tabli, da ih ima u realnosti, tog blagostanja, ne bi trebalo da se krađe na decembarskim izborima dokumentovani su od strane međunarodnih i domaćih posmatrača i opozicionih partija. Sada se i svet uverio da SNS opstaje na vlasti krađom glasova. Režim je omalovažavao značaja onoga što je napisano u Rezoluciji Evropskog parlamenta, a sprovodio agilno, ali neuspešnu diplomatsku akciju da se tekst Rezolucije promeni. Da je ovaj režim toliko diplomatske umešnosti i angažovanja uložio oko dinara, danas bi dinar i dalje bio u srpskim rukama na Kosovu.Pored rata u Ukrajini i u Gazi, Srbija je 17. decembra važna tema i u Briselu i u najvažnijim evropskim prestonicama. Voleo bih da to nije tako, jer nije Srbija tema po nečemu što je dobro, nego po nečemu što je loše. Tema je izborna krađa. To nije moglo da prođe nezapaženo. Opozicija nema razloga da skriva nacionalnu sramotu koju je ovaj režim prouzrokovao. Nemoralno je kada vrh SNS napada opoziciju, tvrdeći da iznošenje istine o izbornoj krađi pravi štetu Srbiji. Ne, ovaj režim je svojim činjenjem, odnosno izbornom krađom oblatio zemlju, a opozicija pokušava da skine tu prljavštinu sa Srbije ukazujući jasno da Srbija ništa nije ukrala, nego je SNS ukrao, a SNS nije Srbija, a još manje je Vučić Hvala.